Гласували 104 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 8. Предложението е прието.

Предложението е прието.

Предложението е прието.